časova.Da bi dobili u vremenu, dajem vam izbor da govore oni poslanici koji ne uslovljavaju prisustvo ministra. To je moj predlog.

čuli smo u više navrata da se legalizacija u Srbiji sprovodi od 1997. godine sa sporadičnim rezultatima uglavnom zbog porast izvršne vlasti dugo vremena, budući da je od 700.000 podnetih zahteva za legalizaciju objekata u Republici Srbiji do sada rešeno samo 15% na žalost.Svedoci smo takođe da je jedan od gorućih problema imovinsko-pravne sfere u Republici Srbiji veliki broj izgrađenih objekata koji su građani mimo zakonom propisane procedure, odnosno bez izdavanja građevinske i upotrebne dozvole.Takozvana divlja gradnja dovodi do prilično kontuznih situacija na terenu, počev od toga da se tolerancijom divlje gradnje od strane države kod građana stvara utisak da su svi jednaki pred zakonom, ali da zakon nije jednak pred svima, odnosno da većina mora da pribavlja sve potrebne dozvole za gradnju, a da je ne mali broj pojedinaca pošteđen te obaveze, pa do toga da je zbog statusa nelegalno podignutog objekta cena istog znatno manja od tržišne cene pa do toga da infrastrukturni problemi, kao što su priključak na elektroenergetsku mrežu, na gasnu, na vodovodnu mrežu često rezultirali samovoljom pojedinaca i opet nelegalnim priključenjem na iste, što dalje vodi procesuiranju od strane nadležnih državnih organa. Time se nepotrebno opterećuje i pravosudni i upravni sistem ove države, a poreski obveznici su dužni da plaćaju nepotrebne troškove nastale zbog nečije nemarnosti, greške ili pak inata.Iako je bilo više pokušaja u prethodnom periodu da se ovaj problem reši i da se napokon izađe iz sive zone desetina i stotina hiljada nelegalno sagrađenih objekata postojeća zakonska rešenja nisu dala očekivane rezultate i dosadašnji učinak u postupku legalizacije je bio veoma slab.Na

opet na štetu građana koji su svojim radom pokušavali da sebi i svojoj porodici obezbede krov nad glavom.Sada ću se revijalno osvrnuti na pojedine članove ovog zakona.

traži i projekat izvedenog objekta, a ne elaborat kao što je to bilo u prethodnom zakonu. Članom 13. definisan je minimum projektne dokumentacije za legalizaciju koji je i detaljniji i strožiji nego što je to bilo predviđeno prethodnim rešenjima. Članom 14. uvođenjem kriterijuma površine do i preko 300 m2 uvodi uvodi razliku između objekata koji su građeni zbog elementarnih životnih potreba i objekata koji su građeni zbog sticanja imovinske koristi.Članom 19. definisana je obaveza nadležnog ministarstva da bliže propiše uslove za objekte iz člana 3. ovog zakona i sigurno je da će podzakonskim aktima ovog zakona tj. pravilnicima biti definisan rok u kom ministarstvo to treba da učini. Članom 31. definisana je obaveza lokalne samouprave da omogući odgovarajuće uslove i način plaćanja. Celo poglavlje četiri – rušenje je takođe predmet ovog zakona. Naime, uz napomenu da ne deluje preventivno oštrina kazne već izvesnost njene primene i odredbe Zakona o rušenju bespravno podignutih objekata moraju biti primenjene kako bi pojedine represivne mere se reflektovale preventivno

do donošenja rešenja o prihvatanju ili odbijanju zahteva za legalizacijom objekta. Ukoliko je rešenje organa negativno, odnosno objekat se ne može legalizovati, doneto rešenje se dostavlja dostavlja organizaciji koja je izvršila infrastrukturni priključak i on se zatim nakon toga ukida.Nadam se da će ovaj zakon početi da reguliše ovu problematičnu materiju i probleme koje smo do sada imali,

Poštovani predsedavajući, uvaženi predstavniče Vlade Republike Srbije, kolege narodni poslanici, kao što su istakle moje kolege iz SPS, mi ćemo podržati ovaj zakon, pre svega iz razloga što ovaj zakon ima i sociološki karakter, što će stvoriti uslove pre svega onim našim građanima koji su iz moranja za stanovanje i život izgradili ove objekte.Pred nama je zakon koji kroz sedam oblasti i 40 članova definiše uslove, postupak i način legalizacije objekata, odnosno delova objekata izgrađenih bez građevinske dozvole. U prvom delu jasno je definisano i to bez alternative na koje objekte se ovaj zakon ne odnosi i za koje se objekte ne može izdati građevinska i upotrebna dozvola. Ovim bi se članovima zakona znatno olakšao rad nadležnih republičkih i lokalnih organa koji će raditi na legalizaciji objekata, tako da nema dileme oko ispunjavanja ovih uslova.Jasno je definisano da za objekte koji su izgrađeni na zemljištu nepovoljnom za građenje, izgrađeni od materijala koji ne obezbeđuju trajnost objekta, kao i njegovu sigurnost, izgrađeni na površinama javne namene, izgrađeni u prvom stepenu zaštite prirodnih i kulturnih dobara, izgrađeni u zaštitnim zonama itd, neće moći da se naknadno naknadno izda građevinska dozvola. To je dobro što definiše ovaj zakon, sve pojedinosti vezane za one objekte za koje se neće izdavati građevinska dozvola.U

koji nemaju odobrenje za izgradnju do 11. septembra 2009. godine i za koje je podnet zahtev za naknadno izdavanje građevinske odnosno upotrebne dozvole do 11. marta 2010. godine.Takođe, godine.Takođe, ovde treba istaći da kada nadležni organ utvrdi da objekat ispunjava propisane uslove, građevinska i upotrebna dozvola se može izdati jednim rešenjem, što je novina u našoj administraciji koja se bavi plansko-urbanističkim i imovinskim poslovima.Ovim zakonom se definiše i efikasnost organa koji je nadležan za izdavanje građevinske dozvole, s obzirom da je u obavezi da u roku od osam dana izda građevinsku dozvolu od prijema mišljenja i izveštaja komisije o ispunjenosti uslova o korišćenju objekata, što ocenjujem kao dobro.Jasno ocenjujem kao dobro.Jasno se definiše šta treba da sadrži zahtev za legalizaciju i šta projekat objekta za potrebe legalizacije takođe treba da sadrži. To je definisano kroz pet, odnosno 15 pozicija koje podnosilac zahteva treba da ispuni. Lično smatram da je projektni zadatak propisan od strane podnosioca zahteva ovde suvišan, obzirom da imamo već izvedeno stanje i da već imamo objekat koji postoji na terenu.Nažalost, s obzirom da imamo i nelegalizovane objekte komunalne infrastrukture, podzemnih, linijskih, infrastrukturnih objekata, nelegalizovane objekte niskogradnje, ovim zakonom je definisano šta zahtev za legalizaciju i ovih objekata treba da sadrži i stvara mogućnost da i njih legalizujemo, a ima ih i te kako na prostoru Republike Srbije.Ono što je takođe veoma važno i treba posebno istaći je da pravosnažno rešenje koje izda nadležni organ podnosiocu zahteva da bespravno izgrađeni objekat ispunjava propisane uslove predstavlja pravni osnov za upis prava svojine u javnoj knjizi o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima, što je i cilj i suština donošenja ovog zakona. Jer, konačno, podnosilac zahteva postaje vlasnik objekta i upravlja njime.U delu zakona se definiše i način utvrđivanja i visina naknade za uređivanje građevinskog zemljišta. Lično mislim da je dobro da je dobro što se članom 27. i 28. daju nadležnosti da jedinice lokalne samouprave propisuju merilo za obračun visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta. Sa tog nivoa, jedinice lokalne samouprave mogu da propišu određene neophodnosti i umanjenja za svoje građane, što se tiče ovih naknada, a sve sa ciljem da se legalizuje što veći broj objekata. Ovim zakonom je definisano da se naknada za uređivanje može plaćati u jednakim ratama, čak do 20 godina.Sve ovo nameće potrebu da se pošalje poruka još danas svim lokalnim samoupravama da odmah krenu sa izradom opšteg akta kojim će urediti merila za određivanje visine naknade, odnosno da ne čekaju krajnji rok od šest meseci i donošenje ovog zakona i da će ovo biti veoma ozbiljan prihod lokalnih zajednica, i što se tiče prihoda od legalizacije i što se tiče prihoda od poreza na imovinu i kasnijih naknada za plaćanje na konto ovih objekata.U objekata.U četvrtoj oblasti je definisano rušenje objekata koji su izgrađeni do 11. 09. 2009. godine i za one zahteve koji su podneti do 11. 03. 2010. godine, kao i za objekte koji su građeni posle 11. 09. 2009. godine. Za ove prve rušenje se neće vršiti do pravosnažno okončanog postupka i to je dobro, dok će za ove druge, posle 11. kako piše u zakonu, građevinski inspektor doneti rešenje bez odlaganja o rušenju ako utvrdi da je objekat građen i završen bez građevinske dozvole posle 11. 09. 2009. godine.Gospodine ministre, odnosno predstavnici Vlade, mislim da takođe ovim vlasnicima treba omogućiti

izgrađeni.Pre nego što završim, želim samo da istaknem da je ovde više puta spominjana uloga lokalne samouprave, u jednom negativnom kontekstu. Lično smatram, pošto sam dugo radio u lokalnoj samoupravi, da je lokalna samouprava samo jedan od faktora koji je vezan za ovu problematiku. Mogu da vam kažem da je u Vranju služba organizovala da može za dva dana da izda građevinsku dozvolu, ukoliko se pribave sve saglasnosti. Međutim, taj put do pribavljanja saglasnosti, od EPS-a, od preduzeća koja se bave vodosnabdevanjem, gasifikacijom, toplifikacijom, a ne daj bože da vam za objekat preporuče da gradite trafo-stanicu, itd, da ne govorim o javnim preduzećima, tu se pravi jedna vremenska distanca o kojoj je govorio i kolega Dinkić.Prilikom izrade novog zakona, koji je zaista neminovan,

Hvala predsedavajući.Poštovane koleginice i kolege, u novijoj istoriji, kada kažem - novijoj istoriji, mislim na period od 2003. pa do danas, Skupština Republike Srbije razmatrala je Predlog zakona o legalizaciji objekata pet puta.

godine.Rešenjem Ustavnog suda od 3. marta 2011. godine, povodom podnetih inicijativa građana, pokrenut je postupak za ocenu ustavnosti odredbi članova od 185. od 200. Zakona o planiranju i izgradnji, te je sud utvrdio da pomenute odredbe nisu u saglasnosti sa Ustavom. Upravo to je i bio razlog da se pristupi novom Predlogu zakona o legalizaciji objekata koji bi bio usklađen sa Ustavom.Mogu reći da smo mi svetski prvaci ili da nam je nacionalni sport raznorazni načini doziđivanja i nadgrađivanja, zastakljivanja terasa, balkona, lođa i

sve bivše republike SFRJ imaju slične probleme. Proučavajući ovu materiju dolazi se do saznanja da niko nije mnogo odmakao i da svi imaju manje ili više isti problem kao i mi.Pratio nekakva zakonska rešenja u Republici Sloveniji. Republika Slovenija, kao i sve republike bivše Jugoslavije, još 1968. godinu je uzela kao neki reper. Znači, to je uradila bivša Jugoslavija, da sve one građevine koje su do 1968. godine podignute, dobile su status legalnih, a nakon toga sve što se radilo bilo je nelegalno. Takođe, oni su svojim zakonima iz 1978. godine i 1993. godine o planiranju bliže odredili način i put rešenja ovog pitanja. Nažalost, ni oni do dana današnjeg ne znaju tačan broj nelegalnih objekata u Sloveniji, iako je Vlada 2012. godine pokušala nekakvom uredbom da bliže odredi načine legalizacije. To je u javnosti dosta loše sačekano. Tako da i kod njih barataju samo podacima da se godišnje pokrene sedam do osam hiljada postupaka za rušenje ili za pokretanje prekršajnih i krivičnih odgovornosti onih koji su prekršili zakon, ali ni oni nisu mnogo dalje pobegli od ovog problema, kao i mi.Takođe, u Hrvatskoj je 2011. godine donet Zakon o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama, gde se u mnogome nalaze rešenja koja su predložena i u ovom našem Predlogu zakona, s tim što su oni, kada se radi o stambenim objektima, o kućama, stanovima, dali nekakvu granicu od 400 kvadrata, to je kod nas 300 kvadrata, i što je kod njih mnogo više administriranja i mnogo više taksi nego kod nas.Na kraju ovog osvrta o istoriji rešavanja problema legalizacije, pomenuo bih da je svojevremeno italijanski Senat doneo odluku u proglasio opštu legalizaciju bespravno podignutih objekata.Prema predlogu zakona koji se nalazi pred nama, legalizacija bespravno podignutih objekata vršiće se pod istim uslovima koji važe i za redovno dobijanje građevinske dozvole, a to jeste jedna od primedbi na koje je ukazao Ustavni sud. Takođe, predlog zakona definiše i rokove za podnošenje zahteva i precizira da se legalizacija odnosi samo na one subjekte koji su zahteve za legalizaciju podneli do 11. marta 2010. godine, a nepokretnosti izgradili do 11. septembra 2009. godine, što nam govori da nema novog prijavnog roka.Novina je da je za legalizaciju potreban projekat izvedenog stanja objekta i sva prateća dokumentacija. Kada je u pitanju plaćanje obaveznih taksi, a to je uvek bio argument koji je maksimalno korišćen u priči o legalizaciji, zakon ne predviđa nikakvo umanjenje oslobađanja, ali su date preporuke lokalnim samoupravama da za pojedine kategorije obveznika odobre određene projekte i produže rokove plaćanja. Ovde se pre svega misli na lica koja su tom nelegalnom izgradnjom rešavala stambene probleme, ili nemaju drugu nekretninu, stan, kuću, vikendicu, ili su putem samodoprinosa uređivali komunalnu infrastrukturu.Na kraju, da ne dužim, treba istaći da je podneto preko 700.000 hiljada, to je većinu od nas pomelo u izlaganjima, zahteva za legalizaciju, da je rešeno svega oko 15% i da se procenjuje da u Republici Srbiji ima oko milion i 300 hiljada nelegalnih objekata. Mislimo da ni ovaj predlog zakona neće rešiti 100% stanje nelegitimnih i nelegalnih objekata, ali moramo da se pomerimo sa mrtve tačke. Hvala.

Poštovani gospodine predsedniče, poštovani narodni poslanici, poštovani članovi Vlade, izgradnja i stambena politika je svakako jedno od najvažnijih pitanja koje se neposredno dotiče svakog našeg građanina i svake naše porodice, s obzirom da je želja za sopstvenim stambenim prostorom prirodna potreba svakog čoveka. Stoga zakonska rešenja koja se u ovoj oblasti donose moraju biti takva da zadovolje najširi krug onih koji su za njih zainteresovani, dakle, celokupnog našeg stanovništva.Iako se naš celokupni pravni sistem, nažalost, ne može pohvaliti da spada u one pravne sisteme koji idu u korak sa najširim društvenim odnosima i realnošću, kao ni u one pravne sisteme koji se odlikuju doslednom primenom i efikasnošću sprovođenja sopstvenih pravnih normi, upravo se u propisima vezanim za izgradnju on pokazao kao potpuno nedelotvoran, neefikasan, i van realnih životnih tokova koje je pokušao da reguliše.Kao najbolji dokaz toga ostale su nam opšte poznate činjenice o broju objekata sazidanih mimo postojeće zakonske procedure, za koje se već duži niz godina ne može ni da utvrdi koliko ih tačno ima, sem da ih ima dosta, od nekoliko stotina hiljada, pa do preko milion i Vlada nije prva, ali se nadamo da će biti poslednja koja pokušava da se izbori sa velikim problemom u ovoj oblasti.

tog Zakona, koja se odnosila na legalizaciju objekata, članovi 185. do 200, nije u skladu sa Ustavom i prestala je da važi 7. juna 2013.

Naime, Ustavni sud je zauzeo stanovište da pravni postupak legalizacije bespravno izgrađenih objekata, kao takav nije suprotan Ustavu, ali da se zbog poštovanja principa pravne jednakosti i principa socijalne pravde, mora se praviti razlika prilikom postupanja, u slučajevima kada se bespravno gradilo, kako bi se sebi i porodici podigao krov nad glavom, međunarodno priznato ljudsko pravo na dom i kad je bespravna gradnja imala za cilj sticanje profita, potrebe privrednih aktivnosti, pa i izgradnje objekata od strane države i drugih javno-pravnih subjekata sredstvima iz budžeta.Druga bitna stvar koju je Ustavni sud potencirao je da se i za postupak legalizacije mora postaviti tačan vremenski period za koji se ovaj postupak može primenjivati, jer se ubuduće ne može dozvoliti nepoštovanje i devalviranje zakonskih normi o građenju kroz korišćenje instituta legalizacije.S

Time bi trebalo da se pošalje jasna poruka nesavesnim graditeljima, da im se nepoštovnje zakona na kraju neće isplatiti. Ove postupke će voditi isti organi koji su već nadležni za izdavanje građevinskih i upotrebnih dozvola, opštinski organi uprave, odnosno republičko ministarstvo, i mi se nadamo da će oni ovaj veliki posao postupka legalizacije koja im predstoji obavljati sa višim stepenom efikasnosti, nego prilikom samog izdavanja tih dozvola.Što se ovih tehničkih detalja tiče, tu će biti postavljeni slični zahtevi kao i ranije, geodetski snimak, projekat, dokaz o pravu svojine ili korišćenja, dokazi o regulisanju naknadi za komunalno opremanje zemljišta i takse.Posebno cenim što je u proceduri Predloga zakona sada prepoznat i specifičan problem nedostatka samoupotrebne dozvole, s obzirom da je značajan deo izgrađenih stambenih objekata građen na osnovu građevinske dozvole, a da samoupotrebna dozvola nedostaje. U takvim slučajevima predviđen je pojednostavljeni postupak, da objekat pregleda odgovarajuća komisija i da se upotrebna dozvola izda u roku od osam dana od davanja pozitivnog mišljenja komisije.Predviđeno je da se napravi već pomenuta razlika u zavisnosti od namene bespravno izgrađenog objekta. Naime, za stambene objekte do 300 metara kvadratnih površine biće traženo manje neophodne dokumentacije za projekat izvedenog objekta i to samo tehničke osnove i preseke sa izveštajima, dok će se za veće objekte i za objekte zidane za privredne potrebe tražiti znatno obimnija tehnička dokumentacija, koja uključuje i prikaze postojećeg stanja, nivelacije, specifikacije posebnih delova objekta, šeme, instalacije itd.Od velikog značaja je što će članom 20. biti predviđeno da će se legalizacija nadziđivanjem i pretvaranjem nekadašnjih stambenih prostorija moći vršiti samo uz odgovarajući ugovor, jer se u praksi nebrojeno puta dešavalo da su ovako građeni stanovi nastajali prethodno nelegalnom dodelom ili uzurpacijom ovih prostora,

pa nije ni čudo što smo imali slučajeva da su se i čitave zgrade urušavale ili otvarala klizišta samo zbog ovakvih nelegalnih radnji.U odnosu na prošli zakon, drugačije je regulisano pitanje naknade za uređenja građevinskog zemljišta, pa će od sada njenu visinu i eventualne propuste uređivati lokalne samouprave. Smatram da je ovo rešenje u duhu odluke Ustavnog suda, jer svakako da lokalne samouprave imaju mogućnost za bolji uvid u činjenicu, gde se nalaze zone divlje gradnje, nastale radi pukog stanovanja, a na drugoj strani, gde je građeno bez dozvola, da bi se izvlačili ekstra profiti kroz poslovne i trgovinske delatnosti ili za ekskluzivno stanovanje ili vikend naselje. Samim tim i zainteresovane strane će imati bolje mogućnosti da, u slučaju opravdanog zadovoljstva, visinom ovih naknada izvrši neposredniji pritisak na odgovorne za njihovo utvrđivanje.Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, poslanička grupa PUPS smatra da je predlog ovog zakona bitan korak napred u stvaranju bolje pravne i imovinske sigurnosti naših građana, te će u danu za glasanje podržati ovaj zakonski predlog. Hvala na pažnji. **Ivan Jovanović** Predsedavajući, mislim da je prekršen član 89. Poslovnika Narodne skupštine i da je ministar dužan da bude prisutan tokom rasprave, što govori prvi stav ovog člana. Vi ste, koliko se sećam, produžili rad Narodne skupštine posle 18,00 sati danas. Narodni poslanici mogu da sede ovde, slušaju i učestvuju u debati. Prethodni govornici koji su govorili o ovom zakonu na jedan način ne mogu da dobiju komentar ministra i mislim da se na taj način neće dobiti na kvalitetu u ovoj raspravi. Mislim da nije u redu da na ovaj način ministar krši dostojanstvo Narodne skupštine i vi niste trebali to da dozvolite. Svakako raspravu možemo nastaviti jer bi troškovi sigurno bili veći ako bi pravili prekide, ali hoću da napomenem da je ovakvo ponašanje ministra nedopustivo i da ne treba da bude tolerisano od strane Narodne skupštine. Hvala. Na početku popodnevne rasprave sam dao obrazloženje o odsutnosti ministra. Vi niste bili tu. Dao sam i jedan predlog,

na neki način doći do ministra. Molim vas da to prihvatite, da sada ne polemišemo oko toga. Mogu da prekinem ovo, ali šta dobijamo? Ništa.Izvolite.

kada ste vi to dogovorili sa poslanicima koji hoće da govore, ali mislim da nije u redu. To o čemu vi govorite ne piše u Poslovniku. Često se dešava u Skupštini da se neke stvari koje ne pišu u Poslovniku primenjuju. Molim vas da to svedemo na minimum.

moramo da budemo u prilici da pitamo i da tražimo neka razjašnjenja. Gospodin Ilić je do sada pokazao da je spreman, doduše malo preopširno i malo van teme, da daje ta obrazloženja. Evo, na primer, ja imam jedan konkretan koji ne može niko da odgovori sem ministra, a tiče se zakona. Znači, zbog kvalitetne rasprave, zbog odgovora koji ne možemo dobiti ovako pričajući u kameru i vama, mislim da je bolje da sačekamo ministra. Ništa nećemo izgubiti zbog toga što ćemo sačekati ministra, a građani i svi mi ćemo dobiti kada ministar bude tu, jer će možda shvatiti da u nekim rešenjima greši ili će nam pojasniti nešto i ubediti nas da grešimo. **Konstantin Arsenović** Ne vidim potrebu da vi branite interese onih poslanika koji prihvataju ovakav način rasprave. Prema tome, smatram da nije povređen Poslovnik i molim vas da dopustite ljudima koji žele da vode raspravu da govore.

Gospodine predsedavajući, imam jedan predlog. Oni koji žele da govore vama i kamerama, neka govore, ali preskačite one koji čekaju ministra.

Poštovani predsedavajući, kolege poslanici, predstavniče Ministarstva građevine, poštovani građani, da, ne obraćam se kamerama, obraćam se građanima i mislim da sam zbog toga u ovoj skupštini. Bilo bi mi drago da je ministar tu, ali očito mu obaveze obaveze nisu dozvolile. Imamo predstavnika iz ministarstva i zato uopšte nemam dilemu da li da o ovom zakonu diskutujem iako ministar nije prisutan. Kolege koje imaju sačekaće povratak ministra i svi će biti zadovoljni.Dakle, još jednom, poštovani građani, verujem da ne treba biti previše stručan iz oblasti koju reguliše predloženi Zakon o legalizaciji objekata, pa reći da nam je ovaj zakon zaista potreban, jer on rešava ozbiljan problem mnogih građana. Zakon je pred nama, takav kakav je. Nije on savršen, kao i mnogi zakoni pre ovoga. Zato očekujem da ćemo ga kroz skupštinsku raspravu i amandmanima poboljšati.Ali, da bi se višegodišnji haos u oblasti gradnje počeo rešavati, od nečega ili sa nečim treba početi. Smatram da je predlog ovog zakona početak i treba ga podržati.Još nešto što je jako važno, a da bi se ukorenjeni haos iskorenio, nije dovoljno samo doneti zakon. Smatram da će se, pre svega, njegova primena morati ozbiljno kontrolisati. Imamo mi i zakon kojim se bespravna gradnja smatra krivičnim delom. Zakon čija se primena nije kontrolisala. Ako jeste, to je bilo selektivno, pa smo danas tu gde

U ovom roku podneto je 700.000 zahteva za legalizaciju, iako prema podacima Republičkog geodetskog zavoda u Srbiji ima ukupno 1.300.000 objekata neupisanih u katastar.Evo katastar.Evo prilike za lokalne samouprave, koje prema predlogu ovog zakona utvrđuju visinu, način i rokove plaćanja obračunate naknade za legalizaciju i tako u svojim sredinama doprinesu da građani što lakše podnesu finansijski teret legalizacije.Kao pozitivan primer može poslužiti Grad Novi Sad i ono što je ove godine u njemu postignuto. U Novom Sadu Zavod za izgradnju grada je inicirao razgovor sa investitorima, obavljeno je nekoliko sastanaka sa njima, te uvažavajući njihovo mišljenje i sugestije uvedena je nova, niža vrednost boda koja se primenjuje kod obračuna naknade, povoljniji, veći bonus za uplate naknade u celosti, kao i pomereni, povoljniji rokovi na koje se odnose popusti. Efekat ovakvog načina rada, jedan partnerski odnos sa korisnicima, već se ogleda u povećanom broju zahteva za izdavanje građevinske dozvole, a izlazi se polako, ili bar pokušavamo da izađemo iz sive zone bespravne gradnje. Mislim da bi mnoge lokalne samouprave trebale da slede ovaj primer.Činjenica je da i sama reč bespravna gradnja oslikava šta to znači za vlasnika takvog objekta. Dakle, bez prava na sve ono što ide uz objekat za koje postoji građevinska, odnosno upotrebna dozvola.

da se pozitivno izjasnim o predlogu ovog zakona jeste razgovor sa građanima koji su vlasnici objekata za koje ne poseduju građevinsku, odnosno upotrebnu dozvolu. Građanima je prihvatljiva opcija da ako nisu u mogućnosti da sada plate naknadu za legalizaciju, mogu svoje objekte upisati u katastar nepokretnosti i da tako svoje objekte učine pravno vidljivim i tako budu sigurni da im niko neće te objekte rušiti, a kada budu u mogućnosti iste će legalizovati. Možda će to uraditi u nekom narednom periodu njihova deca.Oni drugi, koji žele da njihovi objekti ne budu samo pravno vidljivi, no da to bude njihov kapital sa kojim mogu izlaziti na tržište, prihvatljiv je način, odnosno mogućnost da sa svojom lokalnom upravom dogovaraju uslove, odnosno rokove za plaćanje naknade za legalizaciju.Pošto se ovim predlogom zakona uređuje oblast u kojoj je višegodišnji, možda čak i decenijski haos i ispravljaju nečije greške iz prošlosti, a da nam se u budućnosti ovo ne bi ponavljalo, pozivam ministra, nadam se da će gospodin iz ministarstva ovo preneti, da se što pre pristupi ozbiljnoj pripremi novog zakona o prostornom planiranju i izgradnji, jer ovo je zakon koji svi investitori željno očekuju, ali samo ako će novi zakon čitav postupak pojednostaviti. Kada kažem pojednostaviti, mislim na mnogo manje procedura, jednostavnije postupke, kao i što manje službi posrednika u ovom poslu, koje su do sada bile velika kočnica, ali i protočni bojler za mnoge mahinacije. Zahvaljujem se. Dame i gospodo, na samom startu želim da istaknem da je ovo sigurno jedan bitan korak unapred, kada govorimo o stvaranju zakonske osnove da se reguliše

tome.Međutim, više bih govorio o jednom drugom problemu i gde bih zamolio i predstavnika ministarstva da se zajedno pozabavimo tim pitanjima i da nađemo najbolje moguće rešenje za problem o kome ću sada da govorim.U govorim.U tom smislu sam predložio dva amandmana, ne zato da bi oni rešili taj problem na najbolji mogući način, već da bi otvorili mogućnost da o tom pitanju govorimo i da zajedno pronađemo najbolje moguće rešenje.U samom startu hoću da kažem da hajde da vidimo šta je to najbolje da rešimo sledeći problem o kome ću da govorim. Problem ide, u svakom slučaju je jedna vrsta nastavka diskusije o kome su govorile kolege iz poslaničkog kluba i koji govore i zastupaju interese penzionera i SPS, a to jeste na koji način da rešimo pitanje socijalno najugroženijih kategorija, koje možda u ovom procesu, u periodu od izgradnje tih objekata 2009. godine do momenta do kada su mogli da se podnesu zahtevi, nisu to formalno uradili.Mi imamo jedan čitav broj ljudi koji pripadaju socijalno ugroženim kategorijama koje u tom periodu nisu formalno podneli zahtev i isključivo zbog tog formalnog pitanja. Isključivo zbog toga što nisu podneli zahtev, oni mogu da dođu u situaciju, recimo, da im lokalna samouprava donese rešenje da ruši taj objekat, jer na osnovu ovoga vi nemate pravo da taj isti objekat legalizujete.Da je to zaista propust države i da je naša obaveza kao Skupštine da izađemo u susret tim građanima, govori i dokumenat da je međunarodna zajednica posredstvom određenih opština finansirala prijave tih objekata, a da je upravo neodgovornost države, odnosno ljudi na lokalu, ne bih da čitam sada dokument u kojim je sve to opštinama urađeno, da to nije urađeno na način kako je trebalo. Recimo, danas mi se javio čovek iz Kačareva, koji kaže – imam kuću, ona jeste na zemljištu, ona jeste takva kakva jeste, 25 kvadrata, međutim, nisam prijavio i ne mogu da dodatni argumenat tome govori i činjenica da sam obavio konsultacije sa nekoliko mreža nevladinih organizacija, a to su i Liga za dekadu i Romska ženska mreža i sa drugim predstavnicima nevladinih organizacija, koji su na vrlo jasan način rekli da mi imamo taj problem i u naselju Lici, kako u Kragujevcu, Pančevu, kada govorimo o Velikom ritu i o nekim drugim naseljima u Srbiji. U tom smislu, molim vas, da zaista pronađemo zajedničko rešenje da taj problem rešimo.Zašto je rešenje o o kome govorimo, zašto postoji Ustavni osnov da se to rešenje na najbolji način reši. Samo bih da da se zadržim i da se saslušamo samo ako je moguće sa predstavnikom Vlade oko toga.Vi znate da Ustav Republike Srbije na vrlo jasan način govori da kategorije stanovništva koji su suštinski u socijalno-ekonomskom položaju različiti, u odnosu na ostale kategorije stanovništva, da mi možemo da primenimo takozvane afirmativne mere prema njima. Socijalno ugrožene kategorije upravo jesu taj deo stanovništva o kome mi govorimo i gde nam Ustav stvara mogućnost da njima izađemo u susret.Predlog susret.Predlog o kome ja govorim ne ide u tom pravcu da mi sada produžimo haos koji smo imali do sada. Kao što je koleginica govorila, negde u prilog onome, da neko ko je gradio nekakve stanove, koji su isključivo isključivo građeni da bi se na tržištu putem njih stvorila određena ekonomska dobit, već govori se o stambenim jedinicama u kojima žive konkretni ljudi.Moram ljudi.Moram i kao predsednik Romske partije da kažem, mi sa jedne strane planiramo desetine miliona evra iz IP iduće godine da investiramo u stanogradnju, a sa druge strane daćemo mogućnost da se istim tim ljudima sruše postojeće stambene jedinice iz jednog isključivog razloga što nisu podneli zahtev na vreme. U tom smislu predlažem da razmislimo zajedno danas i sutra i na sednici Odbora, da to u nekom periodu dok ne budemo došli i do dana za glasanje, zajedno vidimo šta je taj realan dodatan rok.Predložio sam jedan relativno kratak rok od 90 dana, na taj način da država pokaže odgovornost prema svim građanima, na taj način da mi jasno kažemo tim građanima, evo mi hoćemo da vam izađemo u susret, dajemo vam još jednu šansu, a da to ne bude samo obično slovo na papiru postoje sredstva u međunarodnim organizacijama, recimo, da se angažuje poseban čovek u Ministarstvu urbanizma koga će da plaća organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, koji će da radi upravo na rešavanju pitanja ovih ovih o kojima sam govorio.Postoje posebna sredstva za naselja, dakle, postoji mogućnost da u relativno kratkom roku manimiramo međunarodnu zajednicu, da ta sredstva usmeri u ovom pravcu, da pomognemo tim ljudima i da kažemo da smo ovim zakonom rešili stambeno pitanje možda nekoliko hiljada ljudi, a da ne moramo da investiramo sutra da istim tim ljudima na raznorazne načine rešavamo stambeno pitanje, da bi oni došli do određenih stambenih jedinica.Dakle, moja je molba, posebno se obraćam vama, kao nekome ko je radio na izradi tog zakona i ko je sigurno u stanju da sa ministrom u tom pravcu, na najbolji mogući način pronađe rešenje, da u naredna dva dana sednemo i vidimo zajedno, da pronađemo to rešenje koje će da bude najbolje moguće i koje će zaista Srbiji da da jedan argumenat i u evropskim integracijama da kažemo, mi činimo sve ono što je moguće sa naše strane, da se pitanje integracija Roma i realizacija dekade reši na najbolji način, ali zaključujem sa ovom rečenicom, ovo nije pitanje samo pripadnika romske nacionalne zajednice, ovo je pitanje socijalno ugroženih kategorija, jer amandman koji sam predložio odnosi se isključivo na rešavanje pitanja onih ljudi koji jesu socijalno ugroženi.Dakle, da se svim ljudima koji jesu socijalno ugroženi imaju stambene jedinice takve vrste, da se njima produži rok, da vidimo šta je taj razumni rok, mislio sam da je 90 dana, možda postoje i neka druga rešenja.Dakle, molim vas da u tom pravcu razgovaramo ovih nekoliko dana i da nađemo najbolje moguće rešenje. Hvala. Reč ima narodni poslanik Željko Sušec. Ukoliko ministar ne stigne dotle, napravićemo pauzu. Poštovani predsedavajući, uvaženi predstavnici Ministarstva građevine, dame i gospodo narodni poslanici, na osnovu rezultata i analize zakona kojim se uređuje legalizacija objekata, kao i Odluke Ustavnog suda, koji je ocenjivao ustavnost pojedinih odredbi zakona, utvrđeno je da je neophodno pristupiti izradi posebnog zakona koji će urediti legalizaciju objekata, odnosno naknadno izdavanje građevinskih i upotrebnih dozvola za objekte izgrađene do 11.9.2009. godine.Ne smemo da zaboravimo da je od 700.000 podnetih zahteva za legalizaciju u Republici Srbiji rešeno samo 15%, što predstavlja ozbiljan problem. Predlog zakona o legalizaciji objekata uređuje uslove postupka za legalizaciju objekta, kao i za delove objekata izgrađene bez građevinske dozvole, kao i za delove objekta izgrađene, odnosno uslove za izdavanje upotrebne dozvole.Novi zakon ne obuhvata objekte koji su izgrađeni u vreme, kada u skladu sa propisima nije bila potrebna građevinska dozvola. Moram da napomenem da je novim zakonom predviđeno neizdavanje građevinskih i upotrebnih dozvola za objekte koji su građeni na zemljištu nepovoljnom za gradnju, kao što su klizišta, močvarno tlo, objekti od nebezbednog materijala, objekti na površinama javne namene, objekti izgrađeni u prvom stepenu zaštitnog prirodnog i kulturnog dobra, objekti u zoni vojnih i odbrambenih kompleksa.Predlog zakona predviđa jedino u zadnja dva slučaja izdavanje građevinskih i upotrebnih dozvola, ako podnosilac zahteva za legalizaciju priloži saglasnost od vlasnika susednog objekta, ili saglasnost od upravljača javnog dobra da je predmetni objekat u funkciji javne namene.Predlogom zakona predviđeno je i izdavanje građevinske, odnosno upotrebne dozvole za objekte koji su izgrađeni rekonstruisani ili dograđeni do 11. septembra 2009. godine, za koje je podnet zahtev za naknadno izdavanje građevinske, odnosno upotrebne dozvole do 11.3.2010. godine.Zakon takođe predviđa izdavanje građevinske, odnosno upotrebne dozvole za objekte koji su imali građevinsku dozvolu, ali su prilikom izvođenja radova odstupili od potvrđenog glavnog projekta.U ovakvim slučajevima dozvola se izdaje tek kada nadležni organ utvrdi da je prilikom odstupanja od glavnog projekta nije došlo do narušavanja propisanih uslova za građenje i korišćenje. To je smatram, sasvim u redu.Predlogom zakona uređuju se i zakonske odredbe, kako za fizička lica, tako i za pravna lica. Prihvaćene su sugestije Ministarstva pravde i državne uprave, koji se odnose na usklađivanje kaznenih odredbi Nacrta zakona, sa Zakonom o prekršajima.Prilikom izrade nacrta zakona organizovana su javna slušanja i rasprave sa predstavnicima opština i gradova, predstavnicima Inženjerske komore Srbije, sa predstavnicima Agencije za borbu protiv korupcije, predstavnicima Republičkog javnog pravobranilaštva i Republičke direkcije za imovinu.Nacrt zakona nalazio se i na sajtu Ministarstva građevine, gde su građani Republike Srbije mogli elektronskim putem da daju sugestije i primedbe na Nacrt zakona, tj. normalno sa ciljem da se uradi što bolji i efikasniji zakon.Predloženi zakon se osim dovođenja u pravne i zakonske okvire, legalizovanih i bespravno podignutih objekata ostvaruju i drugi ciljevi, koji doprinose ekonomskom razvoju Republike Srbije.Vlasniku legalizovanog objekta stvaraju se uslovi da izvrši energetsku sanaciju objekta, podigne kredit za razvoj, dogradnju, kao i mogućnost ostvarivanja bolje cene nepokretnosti, kao i uslov za prodaju, a jedinicama lokalne samouprave na osnovu dovođenja nelegalizovanih objekata u legalne tokove stvara se osnov za priliv u budžet grada od naplate komunalija i svih obaveza koje legalni objekat ima prema javnim komunalnim preduzećima koja se nalaze pod ingerencijama lokalne samouprave.Na kraju važnost donošenja po hitnom postupku zakona o legalizaciji ima za cilj da otkloni sve štetne posledice bespravne gradnje u Republici Srbiji i kao takav zakon predstavlja jedan od preduslova za stvaranje boljeg sistema države.Na osnovu svega navedenog u danu za glasanje, poslanička grupa Srpske napredne stranke podržaće Predlog zakona o legalizaciji objekata. Hvala.

Poštovani predsedavajući, kolege poslanici i poslanice, poštovani građani i građanske Srbije,

Šta je uzrokovalo donošenje ovog zakona? Odgovor je vrlo jednostavan. Ustavni sud Srbije je proglasio neustavnim sve odredbe Zakona o planiranju i izgradnji, od člana 185. do člana 200, koji se odnosi na legalizaciju. To je znači razlog zašto se ovaj zakon donosi.Šta želimo da postignemo donošenjem ovog zakona? Naravno, da želimo da postignemo pravni okvir u koji će ući sama legalizacija i uspostavljanje tog pravnog okvira u oblasti za koju smo čini mi se svi se složili da i oblast koja je poprilično neuređena.Ovaj predlog zakona jeste još jedan korak napred ka uspostavljanju svojinske evidencije i ka težnji Republike Srbije da se i u ovoj oblasti pridruži zemljama EU. Šta je Šta je sadržaj ovog zakona? Sadržaj ovog zakona su uslovi, način i postupak legalizacije objekata koji su izgrađeni bez građevinske i upotrebne dozvole.Naravno, predlog ovog zakona i u kojim situacijama se objekti ne mogu legalizovati. Objekti koji se mogu legalizovati u skladu sa ovim zakonom, a izgrađeni su bez građevinske i upotrebne dozvole su svi oni objekti koji su izgrađeni do 11. septembra 2009. godine, a zahtev za njihovu legalizaciju podnet je do 11. marta 2010. godine. Sem ovih objekata predmet legalizacije mogu biti i objekti koji su u vreme izgradnje, znači, do 11. marta 2009. godine imali građevinsku dozvolu, imali odobrenje za gradnju i imali potvrđeni glavni projekat, ali je prilikom izgradnje objekta došlo do odstupanja od tog glavnog projekta.Takođe, predmet legalizacije mogu da budu i objekti koji imaju građevinsku, ali nemaju upotrebnu dozvolu. U tim slučajevima nadležni organ, odnosno komisija koju formira nadležni organ, nakon izvršenog uviđaja i nakon što utvrdi da objekat ispunjava ili ili ne ispunjava uslove za korišćenje, nadležni organ je dužan da u roku od osam dana od dana dobijanja izveštaja komisije donese rešenje.Ovo je član 8. predloženog zakona. Apsolutno bih se složila sa svojom koleginicom Katarinom Rakić koja je u odnosu na ovaj član uložila amandman u tom smislu da nije naznačen rok formiranja ove komisije koji u svakom slučaju treba da bude stručna i od koje u svakom slučaju i zavisi izdavanje rešenja o upotrebnoj dozvoli i apsolutno se slažem sa njenim predloženim amandmanom da ta komisija treba da se formira u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.Takođe, ovim predlogom zakona su precizirani i dokumenti…(Predsedavajući: Gospođo Milanka, molim vas samo mikrofon malo

projekat glavnog objekta u tri primerka, dokaz o svojini o pravu zakupa na građevinskom zemljištu, zatim, dokaz o uplati naknade za građevinsko zemljište i ono što je zajedničko svima, to je dokaz o uplati administrativne takse.Što se tiče dokaza o imovinsko-pravnim odnosima, a tiče se objekata koji su nadzidani ili objekata nadzidani ili objekata gde je izvršeno pripajanje zajedničkih prostorija stanu ili od tih zajedničkih prostorija napravljen stan kao dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima, prilaže se ugovor koji je zaključen u skladu sa zakonom koji reguliše održavanje stambenih objekata. Ako je u pitanju upis prava svojine u skladu sa zakonom o posebnom upisu prava svojine, onda se kao dokument prilaže overena kopija rešenja o upisu.Šta je to prilikom donošenja svakog zakona? Naravno da se postavlja pitanje koji su to ciljevi koje jedan zakon treba da ostvari? Između ostalog, osim tog pravnog okvira za uređivanje oblasti legalizacije, cilj kojim se ovim zakonom postiže je svakako pravna jednakost između građana koji nisu legalizovali svoje objekte i onih građana koji su to pravo ostvarili u redovnom postupku.Za

koja se odnose na legalizaciju i upis građevinskih objekata.Ovim zakonom, a takođe u skladu sa odlukom Ustavnog suda, jedinicama lokalne samouprave data je isključiva nadležnost za određivanje visine naknade za uređenje građevinskog zemljišta. Lokalne samouprave će svakako od te od te naknade imati prihod u lokalnim budžetima koji će svakako upotrebiti za održavanje, ali i za izgradnju nove infrastrukture.Poštovanje zakona, a posebno poštovanje odluka suda, a ovde se radi o odluci Ustavnog suda je temelj demokratski uređene i pravne države. Srpska napredna stranka želi uređenu pravnu državu u svim segmentima društva i naravno i u ovom delu koji se odnosi na legalizaciju. To jeste jedan od razloga zbog koga će SNS u danu za glasanje podržati u danu za glasanje podržati ovaj predlog zakona. Zahvaljujem gospodine generale.Dakle, s obzirom da smo imali konsultacije pre početka sednice i vi ste nam rekli da će se ministar pojaviti negde oko 15 časova, ja sam sada u dilemi, gospodine predsedavajući, da li u pismenoj formi vama prilažem diskusiju, pa da mi ministar odgovori? Da li da čekam ministra pa da s njim polemišem ili da jednostavno pričam građanima Srbije od kojih ne mogu dobiti odgovor?Pitam vas, kada će se ministar pojaviti u ovoj sali kako bi mogli da nastavimo diskusiju vezanu za ovaj zakon? Zahvaljujem.